Много е натоварена работата, затова Ви моля за повече тишина и разбиране в залата. Заповядайте, господин Курумбашев. ПЕТЪР

До приемането на Изборния кодекс – да бъда съвсем ясен. Второто ми предложение е да отпадне от дневния ред парламентарният контрол.

подлагам на гласуване отпадането на парламентарния контрол днес. Противно предложение има ли? Няма. Ако обичате, режим на гласуване.

Второ, поставям на гласуване удължаване на заседанието до приемане на Изборния кодекс. Противно предложение има ли? Имаше всъщност вчера такова предложение. Гласували

Последното предложение на господин Курумбашев е за извънредно заседание в неделя от 11,00 ч. до приключване на Изборния кодекс, ако не бъде приет днес или утре. Противно предложение за неделя? Няма. Моля, гласувайте.

МАНОЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителите за наименованието на Раздел ІІ. Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 399.

Ако обичате, режим на гласуване за наименованието на Раздел ІІ – „Изборни системи. Правомощия на Централната избирателна комисия. Методика.”, което е по вносител, подкрепено от комисията,

Благодаря. Откриваме разискванията по чл. 401 и чл. 402. Има ли желаещи за изказвания? Няма. Закривам разискванията. Поставям на гласуване

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на чл. 403: „Методика Чл. 403. Резултатите от гласуването и разпределението на мандатите по кандидатски листи се извършва по методика съгласно приложение № 4 и № 5.”

Благодаря Ви. Уважаеми народни представители, има ли желаещи за изказвания по членове 403, 404, 405 и 406, включително наименованията на Раздел ІІІ и Няма. Закривам разискванията. Поставям на гласуване чл. 403 в редакцията на комисията,

Колеги, в чл. 42, ал. 1 са уредени условията, на които трябва да отговарят българските граждани, които имат правото да гласуват. Когато се съставят избирателните списъци трябва да се ръководим от основния закон – Конституцията. Тъй като съм убеден, че нито един от народните представители с никакви свои действия не иска Конституцията да бъде нарушавана, не виждам нищо лошо в този текст да бъде цитирана Конституцията, както Конституцията е цитирана, пример давам, колеги – в чл. 243

От тази гледна точка считам, че най-редно и нормално е това, което правим като предложение. Благодаря Ви за вниманието.

Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми господин Карадайъ, това е отново опит да промените редакционно съдържанието на всички текстове, които уреждат уседналостта. Мисля, че вчера след 15 часа дебат стана ясно не само на пленарната зала, но и на всички, че останалите парламентарни групи гласуват против Вашето предложение. Няма смисъл за пореден път, освен ако не сте се договорили през нощта за някакви нови текстове, отново да правите подобни предложения. Уважаеми дами и господа, тъй като колегите оттеглиха предложението си в чл. 408 – по отношение на чл. 3, ал. 5, предлагам да гласуваме текста на комисията, както е предложен по доклад. Благодаря Ви.

Благодаря Ви, господин председател. Благодаря Ви, госпожо Атанасова. Да, абсолютно сте права смятам, че всички народни представители трябва да се ръководят от Конституцията. Вие правилно посочихте, че има опит за редакция

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Излизам на трибуната не за друго, а само да Ви напомня всичко онова, което сме говорили за действията на ДПС – стъпка по стъпка, миг по миг, час по час, година след година, десетилетие след десетилетие, мандат след мандат. Това Ви го повтаряме и трябва да го знаете и да го научите. Ето и илюстрация на това, което сме говорили – не може да мине, няма да мине предложението, но те си работят като

Това искам да го напомня и нарочно го повтарям, затретвам на всички, които са в тази зала. Завчера говорих за нашите следовници тук, които ще дойдат трябва да го знаят, трябва да им се напомня. Тези от нас, които ще бъдат в следващите събрания или няма да бъдат. Тука можем да бъдем, можем да не бъдем българските партии, българските народни представители трябва да го имаме предвид и да знаем, че това ще се случва за в бъдеще, ще се губи време на Парламента, ще се правят хитри комбинации, ще се използват властнически властнически лостове, но те си имат идеята – тя е великотурската, тя е експанзионистичната, тя е имперската идея. (Реплики от ДПС.) Тя е неоосманизмът – самите те ми напомнят. Да, това е неоосманизмът, който работи чрез тях, защото те са пета колона. Много мога да продължа в тази насока, но отново Ви изострям вниманието: внимавайте, бдете българските депутати, защото те си знаят работата! Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми господин Шопов, Вие наистина сте прав. Движението за права и свободи има идея, последователна е в действията си и ще продължава да бъде последователна и в призивите си

Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз не мога да разбера каква е драмата по отношение на това предложение, което направи господин Карадайъ. Има едно чисто позоваване на конституционния текст – чисто и просто! Аз не мога да разбера хора, които твърдят, че са за правова държава, за върховенство на закона – изведнъж отказват да се направи пряко позоваване към съответния конституционен текст. И вчера Ви казах: какъв по-сигурен начин да избегнем всякакви съмнения и спорове за конституционосъобразност на даден текст от този да направим директна препратка към Конституцията и към условията, която тя е предвидила? Това е най-сигурният начин да гарантираме, че текстът, който сме приели тук, е в унисон с Конституцията, след като препратим директно към нея. Уважаеми колеги, искам да Ви обърна внимание, че тук в чл. 407 става дума не за условията за упражняване на активното избирателно право, а чисто и просто за това как трябва да бъдат изготвени избирателните списъци. Това е. Условията вече ги приехме в чл. 396 – там няма връщане назад, но тук става въпрос за изготвяне на избирателните списъци. В избирателните списъци трябва да попаднат всички български граждани, които по Конституция имат право да гласуват. От там нататък вече дали ще им се даде право да гласуват

Предложението на народните представители господин Карадайъ и тримата негови колеги е оттеглено, но по чл. 407. По чл. 408 също ли го оттегляте – и редакцията, която предложихте

Първо, поставям на гласуване редакционното предложение на господин Мустафа Карадайъ в чл. 407, ал. 1 накрая, изразът

(ГЕРБ): Господин председател, уважаеми колеги! Гласувах отрицателно, не защото съм против Конституцията, не защото не подкрепям конституционната разпоредба на чл. 42, включително не само ал. 1, но и ал. 2, гласувах „против”, защото, уважаеми колеги, имате възможност, ако смятате, че твърденията Ви за противоконституционност са верни, да поискате обявяване на противоконституционност от съответния съд. Смятаме, че

така е редно – тихомълком, между първо и второ гласуване, да правим с чисто редакционни поправки съществени изменения по текстове. Считам, че това е дори в нарушение на правилника

да прокараме своята идея независимо от всичко, независимо от волята на мнозинството в Народното събрание. Втората причина, поради която гласувах „против”, е, че тук говорим все пак за местни избори. Смятам, че когато има принцип на уседналост все пак има справедливост, защото в крайна сметка гласуваме за местни органи на властта и хората, които гласуват наистина трябва да са свързани с тези места, да имат отношение, да живеят там,

както каза и колегата преди малко. Естествено, че Вие може да сезирате и Конституционния съд, но доколкото на мен ми е известно все пак има и решения на Конституционния съд именно в тази насока, където принципът за уседналост не се счита за противоконституционен. Благодаря

Гласувах „против”, защото не мога да се съглася и да разбера народните представители, които не могат да подкрепят текст от Конституцията, отправят призиви тук и говорят кое е разумното, кое е нормалното в тези случаи. Приех апела на господин Кирилов. Да, колеги, отправям от тук, от тази трибуна, призив към всички народни представители, тъй като Парламентарната група на ДПС няма достатъчен брой народни представители да отнесе въпроса до Конституционния съд. Да, ние ще поемем инициативата да го отнесем до Конституционния съд и разчитаме на Вашата подкрепа, за да съберем достатъчен брой подписи. Благодаря Ви. Ви. Има ли отрицателни вотове? Няма. Продължете, господин Карадайъ, с чл. 409. Благодаря, господин председател. Има направено предложение от народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители – чл. 409 отпадне. Благодаря. Изказвания има ли по този текст? Няма. Закривам разискванията. Поставям на гласуване предложението на господин Мустафа Карадайъ и група народни представители чл. 409 да отпадне, неподкрепено от

Има ли изказвания по редакциите на чл. 410 и чл. 411, както са предложени от вносителя, подкрепени от комисията, няма предложения по тях? Няма. Закривам разискванията. Гласуване на съдържанието на чл. 410 и чл. 411 в редакция на вносител, подкрепени от комисията.

Партиите, коалициите и инициативните комитети подреждат кандидатите в кандидатски листи по едномандатни и многомандатни изборни райони. Кандидатите за общински съветници на партии и коалиции се вписват в регистъра на кандидатските листи и се регистрират с номера́, под които под които са подредени в кандидатската листа. (2) Коалициите участват в изборите с обща кандидатска листа във всеки отделен едномандатен и многомандатен изборен район. (3) Броят на кандидатите в една кандидатска листа за общински съветници на партии или коалиции не може да надхвърля броя на членовете на общинския съвет.” Изказвания? Няма. Режим на гласуване за съдържанието на чл. 412 в редакция на комисията, с приетото предложение на госпожа Мая Манолова. И заглавието, разбира се, на „Раздел V – Регистриране на кандидатските листи”.

предложението. Предложение от народния представител Мая Манолова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението.

Кандидат за общински съветник може да бъде предложен за регистриране само от една партия, коалиция или инициативен комитет и само в един изборен район. (2) Кандидат Кандидат за кмет може бъде предложен за регистриране само от една партия, коалиция или инициативен комитет и само в един изборен район. Кандидат за кмет на община не може да бъде и кандидат за кмет на кметство или кмет на район. (3) Кандидат за кмет от инициативен комитет не може да бъде кандидат за общински съветник от партия или коалиция, а кандидат за общински съветник от инициативен комитет не може да бъде кандидат за кмет от партия или коалиция. коалиция. (4) Кандидат за кмет от партия или коалиция може да бъде и кандидат за общински съветник само от същата партия или коалиция. В случай че бъде избран за кмет, той отпада от кандидатската листа за общински съветници. (5) Когато кандидат за общински съветник или кмет бъде регистриран от повече от една партия, коалиция или инициативен комитет или в повече от един изборен район или в нарушение на изискванията на ал. 3 или 4, действителна е първата по време регистрация. (6) Нарушаването на изискванията по ал. 1 - 4 води до недействителност на регистрацията, а когато то бъде открито след произвеждането на изборите - до недействителност на избора, ако кандидатът е избран. (7) Централната избирателна комисия констатира и обявява за недействителни регистрациите, извършени в нарушение на ал. 1, 2, 3 или 4. Решението се обявява незабавно и се уведомяват общинската избирателна комисия и съответните кандидати, партии, коалиции и инициативни комитети. (8) Решението на Централната избирателна комисия за обявяване недействителността на регистрацията на кандидатите по ал. 7 може да се обжалва пред Върховния административен съд по реда на чл. 58.” Благодаря Ви, уважаеми господин Карадайъ. Откриваме разискванията по чл. 413 за изказвания. Заповядайте, господин Кирилов.

позволяваме си да заявим и в раздела, който касае местните избори – избори на кметове и на общински съветници, че поддържаме нашето предложение за отпадане избора на кмет на район. Не сме злоупотребявали с това право, не сме го поставяли многократно на Вашето внимание, но смятам, че след като сме в съответната специална част, е редно и коректно да поискаме подновяване на дебата, да поискаме да преоцените мнението и становището си и да подкрепите нашето становище и разбиране. Няма да повтарям всички аргументи, за да не повтаряме дебата наново, но моля да съобразите, че големите градове – градовете с районно деление, следва да се управляват единно политически. Политическият колективен орган на местната власт е общинският съвет. Моля да съобразите и това, че избираемостта на кметове на райони не е предвидена и съответно не е отразена в специалния Закон за местното самоуправление и местната администрация, както и липсата на специален ресурс и децентрализация на управление на ниво районно деление. В случай че подкрепите нашето искане за отпадане, уважаеми господин председател, ще моля да се върнем на основната разпоредба и евентуално да я прегласуваме. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Така ще стане, ако се подкрепи. Други изказвания? Няма. Закривам разискванията по чл. 413. Поставям на гласуване предложението на госпожа Цачева, Атанасова, Кирилов, Ципов и останалите колеги, подкрепено от комисията.

Парламентарната група на ГЕРБ изразява силна тревога от зачестилите опити за изкуствено създаване и ескалиране на етническо напрежение, на което сме свидетели в последните дни. Още по-притеснително е, че в реализацията на сценариите с етническата карта участват целенасочено управляващите партии БСП, ДПС и тяхната патерица „Атака”. Поредната провокация от този етнически сценарий е политическото уволнение на директора на училище „Йордан Йовков” в гърменското село Рибново Манчо Джуркин. На 17 февруари 2014 г. той е получил по куриер заповедта си за уволнение. Естествено, в заповедта не са посочени никакви мотиви за освобождаването му. Въпросът е: защо? Защото Джуркин е поредният директор в района на Гоце Делчев, който губи работата си под диктовката на ДПС, под диктовката на депутата-феодал Ахмед Башев. Помните ли, колеги, когато през месец декември предупредихме от парламентарната трибуна, че депутатът от ДПС Ахмед Башев издава присъди – кой в Благоевградско ще работи и кой ще бъде безработен; когато предупредихме, че Башев в аванс беше заплашвал с уволнение директорите на училищата в Рибново, Долно Дряново, Дебрен, Хвостене и Горно Дряново? През декември присъдите на феодала Башев в училището в Долно Дряново беше изпълнена и директорът Асим Адемов беше уволнен, само защото е симпатизирал на ГЕРБ. А днес вече е уволнен и втори директор от списъка на ДПС - депутата Башев, а на освободените места се назначават единствено хора на ДПС. От парламентарната група на ГЕРБ питаме: кой е Ахмед Башев,

Има ли в България министър на образованието и защо той позволява на един депутат да уволнява училищни директори? Има ли в България премиер и защо той позволява на депутат от ДПС да се разпорежда с образованието в Благоевградска област? Всички действия на Ахмед Башев и ДПС в района на Благоевград, Гоце Делчев и Гърмен подклаждат напрежение от етнически характер. В знак на протест срещу политическата чистка в училищата от региона учителите, административният персонал и родителите на децата от училището в Рибново вече втори ден отказват да провеждат учебни занятия. Училището е затворено, учителите не са на работа, децата са извън класните стаи. Кой в държавата ще поеме отговорност за това?

последователно и в един глас заговориха за необходимостта от свикване на Консултативен съвет по национална сигурност при Президента по темата за етническия мир. В този свой синхрон ДПС и БСП правят директно и публично внушение, че етническият мир в страната е застрашен и умишлено нагнетяват напрежение от най-високо ниво. От ГЕРБ предупреждаваме авторите на този опасен сценарий, че ще останат сами в опитите си за етническа конфронтация, защото българският народ е достатъчно мъдър, сплотен и толерантен! Този път българските граждани няма да Ви се вържат. Голямото доказателство за това е, че в протеста срещу уволнението на директора в Рибново застанаха рамо до рамо българи и българо-мохамедани. За нас от ГЕРБ е очевидно, че изкуственото нагнетяване на етническото напрежение не е случайно. То обслужва преди всичко предизборните интереси на ДПС и управленската патерица в лицето на националистическата „Атака“. Тези две партии, като скачени съдове, са взаимно полезни и това се вижда от всички. За съжаление, столетницата БСП е приклещена в средата на тази отровна и опасна прегръдка. И доказателствата за това вече са налице: скандалните и опасни изявления в Парламента на депутата от ДПС Хюсеин Хафъзов;

Може би най-накрая чухте гласа на българските граждани, които вече над 200 дни протестират срещу Вас? Очевидно е, че ДПС, БСП и патерицата „Атака“ подготвяте електоратите си за наближаващите предсрочни избори. (Смях от ДПС.) От ГЕРБ обаче предупреждаваме, че разиграването на етническата карта, като разменна монета за политически игри, е изключително опасно, особено в контекста на нестабилната ситуация на няколко държави от Югоизточна Европа и Близкия Изток. Категорично не приемаме и осъждаме опитите за трупане на политически дивиденти по този начин. Единственият изход от тази ситуация е оставка на правителството на тройната коалиция, разпускане на Народното събрание и провеждане на предсрочни парламентарни избори.”

Уважаеми дами и господа народни представители! Днес разбрах, че мога всичко. За утре, госпожо Караянчева, съм поръчал сняг – ще има, защото мога всичко. Като Вас, друг народен представител в предишния Парламент с по-дълъг нос от Вас, много ми правеше реклама оттук. Взе, че ме направи народен представител, а аз бях един обикновен селски кмет. Той ми направи такава реклама, че стигнах до българския парламент. Продължавайте да ми правите реклама! Аз

чепикът. Докарахте един автобус хора от Кърджали на изборите в Гърмен. Вкарахте ги във всички избирателни комисии, но загубихте изборите, госпожо Караянчева. Тотално, катастрофално ги загубихте. Спечелихте 30% благодарение на силовите акции. За следващите избори Ви обещах 3%. Толкова и ще получите с Вашия глас. Искам да Ви кажа нещо, с което Вие спекулирате, дори едва ли не ме обвинихте в световна конспирация. Тръгнахте от Рибново и отидохте в Ирак и Иран. Това са смехотворни неща. Искам да знаете, че в Рибново живеят

сега го защитавате, като го представяте за някакъв друг. Той е същият, като мен. За какъв го представяте Вие?! За какво етническо напрежение говорите?! Защо прехвърляте проблема на паметника Левски? Той сутринта говореше, че едва ли не се бил взривил като Левски, бе? Вие такива хора ли подкрепяте? Това са Вашите Калинки и стършели. Питайте го защо е освободен. Вземете протокола на регионалния инспекторат и вижте: има повече от 50 нарушения. Вие трябва да се срамувате от такива директори. АХМЕД БАШЕВ: Той е изпитвал учениците не в класните стаи, а в столовата – при чиниите и вилиците, там ги е изпитвал! Какво искате Вие от такива директори?! Да продължават

Това не е Парламент, в който има дискусия, реплики и дуплики, всичко се превърна в лични обяснения. Сакън някой да не се обясни.

възразявам по начина на водене, защото след декларацията мисля, че господин Башев няма право да излиза и дава лично обяснение и да обижда народни представители.

Господин Башев, няма да Ви дам процедура по начина на водене. Злоупотребявате. Госпожа Караянчева злоупотреби. Господин Башев имаше право на лично обяснение, защото тази филипика в основната си част беше по негов адрес. (Размяна

от предложения Изборен кодекс. Има направено предложение от народния представител Павел Шопов. Комисията не подкрепя предложението. Има направено предложение от народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на чл. 414: „Документи и срок за регистрация Чл. 414. (1) Регистрирането на кандидатските листи се извършва от общинската избирателна комисия след представяне на: на: 1. предложение от партията или коалицията с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес или адрес на пребиваване,

3. заявление от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия, коалиция или инициативен комитет; 4. декларация по образец от кандидата за кмет или общински съветник, че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2; 5. 5. декларация по образец от кандидата, че отговаря на условията по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4; 6. кандидатът за общински съветник – гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, представя и декларация по образец, в която декларира: а) гражданство и адрес на пребиваване в съответното населено място; б) че не е поставен под запрещение; в) данните от личната карта или паспорта и личен номер; 7. кандидатът по т. 6 представя удостоверение от компетентните органи на държавата членка, на която е гражданин, че не е лишен от правото да бъде избиран и че на тези органи че на тези органи не им е известно да съществува такова лишаване от права; в случай че кандидатът не може да представи удостоверението, в декларацията по т. 6 декларира, че не е лишен от право да бъде избиран в държавата членка, на която е гражданин; 8. пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията или коалицията пред общинската избирателна комисия, в случаите, когато документите се подават от упълномощени лица. лица. (2) Общинската избирателна комисия проверява служебно и отбелязва данните от личната карта или личния паспорт за страната на кандидата, единния граждански номер (личния номер), постоянния и настоящия адрес (адрес на пребиваване) и датата на адресната регистрация. (3) Регистрирането на кандидатските листи в общинските избирателни комисии се извършва не по-късно от 32 дни преди изборния ден. ден. (4) Документите по ал. 1 се завеждат в отделен регистър с пореден номер. Последователността на постъпването на документите определя поредността на вписване в регистъра на общинската избирателна комисия. комисия. (5) Общинската избирателна комисия извършва проверка на заявения от кандидата – гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, адрес на пребиваване чрез Министерството на вътрешните работи. работи. (6) Проверка на обстоятелствата по чл. 397 се извършва от Министерството на вътрешните работи и Министерството на правосъдието по искане на Централната избирателна комисия. (7) Общинската избирателна комисия изпраща незабавно на Централната избирателна комисия извлечение от регистъра по ал. 4 за кандидати за общински съветници, които са граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, но не са български граждани.”

„Декларация, в която кандидатите заявяват своята сексуална ориентация, както и декларират дали принадлежат към тайни общности или организации.”

Уважаеми колеги, за да продължа да поддържам това наше предложение и тук по отношение на кметове и общински съветници, то до голяма степен е свързано с факта, че много от колегите народни представители в кулоарите – или навън, или тук, в залата, дойдоха при мен и ми заявиха подкрепа. Аз се учудвам обаче защо същите тези колеги гласуват „въздържали се” и „против”?! Има една двойственост. Виждам, много хора се усмихват. Няма нищо смешно. Това е много сериозен въпрос и много сериозна тема. Попълват се много декларации от кандидатите. Нищо лошо няма да се попълни и една такава декларация, защото тя е част от откритостта. Тази декларация и това деклариране на сексуалната принадлежност и принадлежността

български граждани, за кметове и общински съветници в случая дължат на българите да го знаят, защото тези зависимости, знаете, са много тежки.

втората част. „Атака” от самото начало на своята работа в Народното събрание, от Четиридесетото Народно събрание държи

каквито в България има много. Ние знаем, и всички Вие сигурно сте наясно, че и в тази зала има членове на тайни общества, което не се знае. Ние се догаждаме, предполагаме, считаме, че има такива. Това са много тежки зависимости, които трябва да се знаят от обществото, защото тези хора се кълнат на едно място, кълнат се и тук. Тук се кълнат да изпълняват Конституцията и да се борят за интересите на българския народ, а някъде се кълнат, декларират и с цялото си поведение доказват принадлежността си към едни общности с неясни цели, идеали, принципи, структура на съществуване. Докога ще продължи всичко това?! Зная, че в момента няма много хора в залата, които да ни подкрепят, но ние настояваме за нашите предложения. Ще ги повтаряме, ще настояваме за тях. Това е процес, който ще трае не кратко време. Сигурни сме, че, както по много други въпроси народни представители, и представители на други органи на държавната власт се съгласяват с нас, ще се съгласят и с това наше предложение. Ще станат инициатори на тази идея, ще станат като че ли нейни автори, но трябва явно да мине време. Аз отново пледирам пред Вас – тези, които идваха при мен, поздравяваха ме за тази идея на „Атака”, че сме я внесли и са съгласни с нас,

предлагаме ние от „Атака”, може да бъде и в полза на тези, които имат зависимости в момента и които им пречат да бъдат свободни, така че моля Ви, помислете по-добре и изберете пътя на свободата – да не зависите от своите наклонности или обвързаности. Благодаря.

чл. 424. Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 425.

от комисията. Гласували 76 народни представители: за 16, против 55, въздържали се 5. Предложението не е прието. Гласуваме текста на § 20 по вносител, подкрепен от комисията.

Госпожо Манолова, чл. 417. „Условия за регистрация. Отказ за регистрация Чл. 417. (1) Общинската избирателна комисия извършва проверка дали са изпълнени изискванията на този раздел и взема решение за регистрацията на кандидатските листи. листи. (2) При установяване на непълноти или несъответствия общинската избирателна комисия дава незабавно указания и срок за отстраняването им. В случай че непълнотите или несъответствията не бъдат отстранени в определения срок, общинската избирателна комисия отказва регистрация. (3) Отказът по ал. 2 може да се оспорва пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 88. (4) При отказ за регистрация или при обявяване на недействителност на регистрацията на кандидат от листа на партия или коалиция партията или коалицията може не по-късно от 30 дни преди изборния ден да предложи за регистриране друг кандидат. (5) Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия или коалиция почине, изпадне в трайна невъзможност да участва в изборите или се откаже, партията или коалицията може да предложи друг кандидат в срока по ал. 4. Новият кандидат за общински съветник заема последното място в кандидатската листа, като останалите кандидати се пренареждат с едно място напред.”

Предложението беше направено от ГЕРБ в предишните текстове. То беше възприето, беше доразвито от господин Карадайъ и би следвало да се случи в тази алинея. Тъй като имам възможността да направя предложението, ще го направя по един по-коректен начин от начина, по който бяха приети предните

„Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия или коалиция почине или изпадне в трайна невъзможност да участва в изборите, партията или коалицията може да предложи друг кандидат не по-късно от седем дни преди изборния ден.” Тук предлагам да разделим хипотезата, в която той се отказва и да стане, тоест добавяме изречение тоест добавяме изречение второ: „Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия или коалиция се откаже, партията или коалицията може да предложи друг кандидат в срока по ал. 4”, тоест при отказ да остане срокът, за да може да се пренапечатат листите. След това възпроизвеждам изречението, което беше в предишните текстове: „Новият кандидат по предложение на партията или коалицията на партията или коалицията заема освободеното или последното място в кандидатската листа, като във втория случай останалите кандидати се пренареждат с едно място напред.” Това е текст, който трябваше да възприемем по този начин и в предните случаи за избори за народни представители и за Европарламент, защото наистина хипотезата на смърт или невъзможност, трайна невъзможност да участва в изборите наистина би следвало да бъдат взети предвид и това да става в максимално дълъг срок. Когато става дума за прищявка или за някакви други партийни схеми на партията, която регистрира листата, това да бъде ограничено в срока по ал. 4 – в срок не по-късно от 30 дни преди изборния ден.

Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо Манолова, безспорно, че текстът, който предлагате в момента, е по-коректен от гледна точка на правна техника и обхваща всички хипотези – и при невъзможност, и при смърт, и при вариант, в който кандидат се откаже. ли обаче да обясните как само тук, в чл. 417 ще има такъв текст, а всички останали ще бъдат по различен начин? допреди малко ни убеждавахте в симетрията по отношение на някои от текстовете. Тоест или трябва да прегласуваме приетите текстове съотносими към всички видове избори, или или това Ваше предложение ще бъде, ако е прието, коренно различно от всички останали уредени такива въпроси във всички останали видове избори. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН Уважаема госпожо Атанасова, аз съм съгласна с Вашата забележка. Опитах се да възразя в предните текстове, но тогава градусът в залата беше по-висок и в крайна сметка затова се стигна до приемане на един друг вариант, който задава много въпросителни, а именно: освен случаите на смърт и на трайна невъзможност, партиите да злоупотребяват като си сменят кандидатите практически до седем дни преди изборния ден. Мога да направя едно допълнително предложение. Всъщност тази редакция, която не променя смисъла, да бъде отразена и в текстовете на чл. 258, ал. 5 и чл. 368, ал. 4, защото съм сигурна, че партиите, които са в парламента – партиите с традиция, едва ли ще злоупотребят с тези възможности, но, така или иначе, това би било изкусително за други субекти реално да си менкат кандидатите до последния момент.

някакви тънки игри или опит да бъде подведена залата, а поставям един проблем, за който, ако има разбиране, предлагам да поправим.

Няма желаещи. Госпожо Манолова, понеже нямам писменото Ви предложение, ще Ви помоля отново да го повторите, за да го подложа на гласуване. ДОКЛАДЧИК МАЯ МАНОЛОВА: „Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия или коалиция почине или изпадне в трайна невъзможност да участва в изборите, партията или коалицията може да предложи друг кандидат не по-късно от седем дни преди изборния ден.” Създаваме изречение второ: „Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия или коалиция се откаже, партията или коалицията може да предложи друг кандидат в срока по ал. 4.” И изречението, което вече беше възприето и което заменя изречение „Новият кандидат по предложение на партията или коалицията заема освободеното или последното място в кандидатската листа,

от комисията. Гласували 81 народни представители: за 70, против 1, въздържали се 10. Предложението е прието.

Обявете резултат. Гласували 94 народни представители: за 86, против 7, въздържал се 1. Предложението е прието. Госпожо Манолова, чл. 417. текстовете в листите за евроизбори, за избори за народни представители и за Президента, по отношение на срока?

Желае ли някой да вземе отношение по тази тема, уважаеми колеги? Има допълнително предложение. Заповядайте, госпожо Атанасова.

В изказването си преди малко предложих на залата именно точно това – ако ще се приеме текстът на ал. 5, а той вече е приет и е факт, наистина да има синхрон между текстовете за останалите видове избори. От нашата парламентарна група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

Предлагам този текст да бъде обсъден след редовната почивка на пленарното заседание. Тогава вероятно и останалите парламентарни групи ще имат формирана позиция и се надявам, че ще има по-сериозно присъствие в пленарната зала. Правя предложение да го отложим, докато парламентарните групи изразят позицията си. ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: А правите ли предложение за почивка? АЛИОСМАН ИМАМОВ: Добре, когато аз реша, тогава ще има почивка. Добре, благодаря. Направено е процедурно предложение от госпожа Атанасова за отлагане на текста, предложен от госпожа Мая Манолова – след почивката, и след консултации с другите парламентарни групи.

на гласуване. Гласували 87 народни представители: за 80, против 4, въздържали се 3. Предложението на госпожа Атанасова е прието.

Списъците по чл. 416, ал. 2 в структуриран електронен вид се предават незабавно от общинската избирателна комисия на съответното териториално звено на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” в Министерството на регионалното развитие за проверка.

регионалното развитие съставя протокол в два екземпляра, единия от които предоставя на общинската избирателна комисия. Данните от проверката се съхраняват в срок до 6 месеца от произвеждане на изборите. (4) Общинската избирателна комисия установява резултата за списъците по чл. 416, ал. 2 въз основа на извършената от съответното териториално звено на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” Министерството на регионалното развитие проверка. При поискване от инициативния комитет общинската избирателна комисия му предоставя в писмен вид данните от протокола по ал. 3 и установения резултат за представените от инициативния комитет списъци по чл. 416, ал. 2. ал. 2. (5) Когато общинската избирателна комисия установи, че независим кандидат не е подкрепен от необходимия брой избиратели, регистрацията му се заличава с решение, което незабавно се изпраща на инициативния комитет. (6) Решението на общинската избирателна комисия по ал. 5 може да се оспорва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.

Гласуваме чл. 418 в редакция на комисията и чл. 419 по вносител, подкрепен от комисията. Гласували

предложение от народния представител Мая Манолова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на § 7: „Бюлетина за общински съветници Чл. 421. (1) Бюлетината за гласуване за общински съветници на лицевата страна съдържа: 1. името на общината и номера на изборния район; 2. наименованието „Бюлетина за общински съветници”; 3. пълното или съкратеното наименование на партията или коалицията, посочено в заявлението й за регистрация, или наименованието „Инициативен комитет”, като абревиатурата за партия се изписва с „ПП”, а за коалиция – с „КП”; 4. квадратче за поставяне на знак „Х” или „V”, отразяващ волята на избирателя, в което е изписан поредният номер на партията, коалицията или инициативния комитет; 5. квадратчета с изписани в тях поредни номера, броят на които отговаря на броя на членовете на общинския съвет, за поставяне на знак „X” или „V”, отразяващ предпочитанието (преференцията) на избирателя за кандидат от кандидатска листа на партия или коалиция; номерът, изписан във всяко отделно квадратче означава поредния номер, с който е регистриран кандидатът в кандидатска листа на партия или коалиция. (2) Редовете на отделните партии, коалиции и инициативни комитети се отделят един от друг с плътна черна хоризонтална линия. (3) Името на общината и номерът на изборния район се изписват най-отгоре на бюлетината над наименованието „Бюлетина за общински съветници”. Реквизитите по ал. 1, т. 3 и 4 се изписват в лявата част на бюлетината последователно от ляво на дясно на отделен хоризонтален ред за всяка партия, коалиция или независим кандидат. След имената на независимия кандидат се изписва означението „независим”. (4)

виждам, че има нетърпеливи колеги почивката ще бъде в 11,30 ч., защото загубихме време в началото на деня и с декларации. Гласуваме ще гласуваме предложението от народния представител Цецка Цачева и група народни представители по чл. 438, което не е подкрепено от комисията. Моля, режим на гласуване.

от комисията. Гласували 94 народни представители: за 24, против 64, въздържали се 6. Предложението не е прието. Гласуваме текста на чл. 494

Чл. 423. (1) Поредните номера в бюлетините на партиите, коалициите и инициативните комитети се определят чрез жребий от общинската избирателна комисия, проведен в присъствието на представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, не по-късно от 31 дни преди изборния ден. Тегленето на жребия се извършва публично и на него може да присъстват и регистрираните кандидати, наблюдатели и представители на средствата за масово осведомяване. При идентичност партиите и коалициите, регистрирали кандидати за общински съветници или кметове в общинската избирателна комисия, имат еднакъв номер на бюлетините за всеки вид избор, за който са регистрирали кандидати на територията на общината. (2) Резултатът от жребия по ал. 1 се обявява с решение от общинската избирателна комисия по реда на чл. 87, ал. 2. (3) В бюлетината не се изписва номерът на и не се оставя празен ред за партия или коалиция, която не е регистрирала кандидатска листа в съответния изборен район. (4) Партиите, коалициите и инициативните комитети, които не са регистрирали кандидатски листи за всички видове избори на територията на общината, не участват в жребия и за тях не се определя номер и не се оставя празен ред в бюлетината.”

Раздел VII. Комисията подкрепя текста на вносителите за наименованието на Раздел VІІ. Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 424. Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 425.

ал. 4, т. 2 от ПОДНС. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на чл. 427: „Произвеждане на гласуването с хартиени бюлетини Чл. 427. (1) След като бъде допуснат до гласуване, избирателят получава хартиена бюлетина за всеки вид избор от член на секционната избирателна комисия, който я откъсва от кочана с бюлетините непосредствено преди предаването й и я подпечатва с печата на комисията. С получените бюлетини избирателят отива в кабината да гласува. (2) В кабината може да има само един избирател. (3) Избирателят гласува за общински съветници, като: 1. поставя в квадратчето с номера на избраната от него кандидатска листа знак „Х” или който изразява по еднозначен начин неговия вот; 2. ако желае, поставя в квадратчето с номера, с който е регистриран избраният от него кандидат от избраната от него листа на партия или коалиция, знак „Х” или „V“, който показва по еднозначен начин неговото предпочитание (преференция) за съответния кандидат; 3. сгъва бюлетината по начин, който не позволява да се вижда поставеният знак за партия, коалиция или инициативен комитет или предпочитание (преференция); 4. излиза от кабината и подава сгънатата бюлетина на член на комисията. (4) Избирателят гласува за кмет, като: 1. поставя в квадратчето с номера на избраната от него кандидатска листа знак „Х” или „V“, който изразява по еднозначен начин неговия вот; 2. сгъва бюлетината по начин, който не позволява да се вижда поставеният знак за партия, коалиция или инициативен комитет; 3. излиза от кабината и подава сгънатата бюлетина на член на комисията. (5) Членът на комисията сверява дали номерът върху бюлетината съответства на номера върху кочана и при съответствие подпечатва повторно бюлетината с печата на комисията и откъсва отрязъка с номера от бюлетината, който се пуска в отделна кутия. (6)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

гласуваме предложението от народния представител Цецка Цачева и група народни представители по чл. 432, което не е подкрепено от комисията. Гласували

При машинно гласуване избирателят гласува за общински съветници и за кметове, като отбелязва по еднозначен начин своя вот.”

и се създават изречение второ и трето: „Отрязъците с номерата от бюлетините и контролните разписки от машинното гласуване се опаковат поотделно и се запечатват с хартиена лента. Хартиената лента се подпечатва с печата на комисията и се подписва от членове на комисията”. Имате думата за изказвания по чл. 429, включително по направеното предложение от госпожа Манолова за промени в ал. 2. Няма изказвания. Гласуваме предложението на госпожа Мая Манолова за промени в ал. 2: в ал. 2 след думите „запечатват се” се добавя „с хартиена лента” и се създават изречения второ и трето: „Отрязъците с номерата от бюлетините и контролните разписки от машинното гласуване се опаковат поотделно и се запечатват с хартиена лента. Хартиената лента се подпечатва с печата на комисията и се подписва от членовете на комисията”. Режим на гласуване за предложението, направено от госпожа Мая Манолова.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

предложение на народния представител Цецка Цачева и група народни представители по чл. 420, което не е подкрепено от комисията. Гласували